2015 г.: - от народния представител Мая Манолова към Бойко Борисов – министър-председател, относно политиката на правителството, заявена в Програмната декларация и Управленската програма за провеждане на реформи в ключови социални системи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 февруари 2015 г.; - от народния представител Борис Ячев към Десислава Танева – министър на земеделието и храните, относно ограничаване на незаконната сеч. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 февруари 2015 г. Писмени отговори за връчване:

Пламен Йорданов; - от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Станислав Анастасов; Анастасов; - от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Станислав Анастасов; - от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Мартин Димитров; Димитров; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Емил Райнов; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Димитър Дъбов и Манол Генов; Генов; - от заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на социалната политика Ивайло Калфин на въпрос от народния представител Милена Дамянова;

Найденов. - от министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народния представител Ангел Найденов; - от министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Ангел Найденов; Найденов; - от министъра на здравеопазването Петър Москов на питане от народния представител Султанка Петрова; - от министъра на правосъдието Христо Иванов на питане от народния представител Султанка Петрова.

госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, колеги! На 13 януари 2015 г. съм пуснал въпрос към министъра на здравеопазването господин Петър Москов. Процедурата ми е свързана с чл. 92, ал. 3, в която се записано, че министрите трябва да отговарят на въпроси на народните представители в рамките на 7-дневен срок, а ако поискат отлагане с още една седмица – в 14-дневен срок. Въпросът, който съм отправил към министъра на здравеопазването, е свързан с това, че Ловешката болница практически е в положение на фалит

по една или друга причина и ние няма да можем да отправяме нашите въпроси?! Той не е стъпвал в залата на Народното събрание вече повече от месец. Ако така министърът на здравеопазването смята да се справя с проблемите на здравеопазването,

от народното представителство и не се позволява да им бъдат зададени необходимите въпроси – това, което вълнува гражданите на България и на конкретните региони. Смятам, че част от министрите умишлено

добрите ситуации. Има колеги, които над два месеца не могат да си зададат въпросите. Те вече губят своята актуалност. Съгласна съм с Вас, че по начина, по който е уреден парламентарният контрол – от момента на задаване на въпрос до момента на получаване на устния му отговор, минава време. Няма как това да не е така, след като към момента информацията е от сряда, от Председателския съвет – има зададени над 100 въпроса, питанията са над 10, и е необходимо повече от 20 часа пленарно време, за да се получат отговорите. Поставих изрично въпроса на Председателския съвет, където представителите на Вашата парламентарна група в лицето на господин Мерджанов и господин Янаки Стоилов обърнаха внимание, че

освен устен отговор може да ползвате възможността да получите писмен отговор, когато държите той да е своевременен. В противен случай – готова съм да обсъждаме промени в Правилника за начина, по който се подреждат министрите за контрол. Към момента той е единственият и простичък – с оглед структурата на Министерския съвет, министърът, който е отговарял един пленарен петък на контрол, след това се подрежда последен и така се върти ротацията. Няма нищо скрито.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Моите упреци, госпожо Цачева, са насочени към Вас, защото Вие можете добре да си направите сметката, хронологично да следите зададените въпроси. Имаме питане, зададено на 3

Знам, че госпожа Павлова изпълнява политическата учебна година на ГЕРБ в момента – да обикаля и да разяснява санирането по села, паланки, секции, входове, домоуправители и така нататък, но не правете технологични хватки, за да я криете от нас!

Повече по тази тема няма да допусна процедури по начина на водене. Заповядайте, господин Чуколов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Ще направя процедура. В рамките на две минути това ще се събере. Госпожо Председател, предварително Ви казвам, че знам разпоредбите на чл. 49, ал. 3. Искам да Ви кажа, че въпросът ми днес е на 27-мо или 28-мо място. С този въпрос питам

Госпожа Теменужка – помня й само първото име – да дойде тук да се запознаем, между другото, с тази госпожа. Тя не идва да се яви и да отговори на този въпрос. Имам пълното право да смятам, че тя го прави просто, за да затаи истината и да не я представи пред българския народ. Госпожо Председател, хубаво сте подредили министрите, виждам тук министри, които са и на 12-то място. Моята процедура е следната: предлагам в Народното събрание, в пленарната зала, в която, и зрителите виждат, има

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение днешният парламентарен контрол да бъде удължен до изчерпване на всичките 117 устни въпроса и 12 питания към членовете на кабинета. (Реплики

гласа. Българското Народно събрание приема решения или отхвърля предложения с 40 гласа. Моля Ви, упражнете Вашето влияние като председател, помолете групите, които Ви подкрепят безрезервно, безусловно или както условно... Подканете ги да дойдат в пленарната зала и да вземем решение, което да е легитимно и да представлява всъщност това, което българите искат да видят – как се упражнява парламентарен контрол, а не как се разиграват парламентарни процедури и парламентарни техники само и само, за да скрием поредния министър. Това е моето предложение, госпожо Председател.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чуколов. Моля, квесторите, поканете всички народни представители в залата. Поставям на прегласуване предложението за удължаване на пленарния ден до получаване на отговор на всички въпроси и питания, поставени до момента. Повтарям, необходими са 20 часа и повече пленарно време. Гласуваме.

от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев относно кадровата политика на правителството. Кой ще развие питането? Госпожо Манолова, ще развиете ли питането, или да считам, че се отказвате и да преминем към следващия?

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер! Политическите уволнения и назначения не са от вчера – факт, който трябва да признаем. Факт обаче, който трябва да признаем, е, че когато ГЕРБ влезе във властта, политическите уволнения и назначения придобиват характер на пандемия, на истинско бедствие, защото активистите и депутатите на ГЕРБ се развихрят от най високо до най-ниско ниво, от министъра до последната чистачка в регионалния офис и не мирясват, докато не изчистят всичко, което не е причастно към каузата и кадрите на ГЕРБ. Така е и сега и дори е по-зле, защото баницата на властта трябва да се раздели на четири – колкото са партиите в управляващата коалиция. И да се внимава да не би някой от партньорите на ГЕРБ – реформатори, патриоти или АБВ да преяде с власт, а друг да остане недостатъчно нахранен. Вероятно затова за първи път Вие предлагате да бъде създаден специален орган, цитирам Ваше изказване от 23 януари след първия коалиционен съвет, който според Вас „трябва да координира назначенията между четирите партии, така че да има баланс в правителството. Орган, който да подпомага органите по назначаването”. Е, това определено си е принос в управленските практики – създаване на орган, политически супервайзър, който да следи дали четирите партии са равноправно нахранени с власт. Поздравления! Използвам случая да предам на този орган чрез Вас като негов координатор списък с над 570 политически уволнения и назначения, за да провери този орган дали правилно са определени балансите, дали правилно са раздадени порциите между четворната коалиция, дали на някой от партньорите не му е препълнена чинията, а друг да седи в края на масата и да остане ненахранен. Използвам случая и да Ви задам един въпрос, който ми зададе секретарката, докато вчера анализирах политическите уволнения и назначения и разсъждавах върху новосъздадения Ви орган. Тя попита: „Ще има ли при определянето на балансите квота за обикновените граждани? Ще има ли възможност тези, които не са съпричастни към ГЕРБ, реформаторите, АБВ и патриотите, да започнат някаква работа?” Защото – обърна ми внимание тя, и аз Ви го предавам коректно – освен балансите между четирите партии, трябва да се спазва и баланс между тези, които ще работят в администрацията и тези, които просто ще вземат заплата. заплата. Ако искате наистина административен капацитет върху разделената на четири администрация, трябва да останат и хора, които да изнесат на свой гръб работата в нея.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, господин Стойнев, въпросът, който стигна до мен от миналата седмица, беше формулиран доста общо за кадровата политика на правителството. Трябва да Ви призная, че когато се подготвях за този отговор, се опитах да си представя Вие лично как бихте отговорили на такъв въпрос, ако Ви беше зададен – говоря за общия въпрос. С това не искам да Ви провокирам, а да Ви обърна внимание на един факт, известен на всички, че темата за кадровите назначения е много удобна за политически спекулации. Видяхме го и преди малко, в последните минути. Ако трябва да се даде политически отговор, той би бил абсолютно идентичен за всяко едно управление. За това ще ми позволите да Ви отговоря по по-различен начин и доста по-добронамерен, струва ми се, защото не мога да си позволя в лично качество и политическо да продължим тази игра с изключително важната тема за качеството на държавната администрация и политическото отношение към нея. Длъжна съм от тази трибуна да опровергая Вашето твърдение, че ние сме обсъждали на първия Съвет за развитие, в който се координира коалиционната политика и работата между изпълнителната власт и парламентарните парламентарните групи, които подкрепят правителството, за орган, който да се занимава с кадровите назначения. Не! Буквално – аз не знам откъде имате този мой цитат, никога и по никакъв повод не съм използвала термина „орган”. Ставаше въпрос за механизъм за взаимно информиране на нивата, когато след основните политически назначения се взимат кадрови решения. Това, за което сме се разбрали с коалиционните ни партньори, преди гласуване на правителството, беше да следваме принципа за конкурсност при назначенията – за провеждане на конкурси там, където това се налага; да следваме изискванията за професионални и образователни качества и да признаем правата на органите по назначаване, каквито са министрите, да правят назначения, които им дават възможност да съставят екипи, без да допускат партизирането на една или друга администрация. Това е доброто ни намерение. Не става въпрос да заобикаляме закона по никакъв начин. Става въпрос за това, че при една малко по-широка коалиция взаимното информиране помага в нашата работа. По принцип искам да кажа, че с предизвикателствата да се намерят най-добрите кадри, в държавната администрация не е особено високо, да се проведат задължителни конкурси, при възможността те да бъдат заобиколени – това е известно на Вас, защото доскоро управлявахте, а мисля, че е известно и на всички, все пак да се следва една линия на доста качествен кадрови подбор. За това нашата амбиция е да започнем по един нов начин тази политика. Далеч съм от мисълта, че че този проблем може да бъде решен от раз. Мога да Ви информирам за посоките, по които в момента мислим и смятаме да работим. Първо, за въвеждане на централизиран първи етап от конкурсна процедура за назначаване на работа в държавната администрация за всички длъжности. Тук са възможности за онлайн тестове за оценка на общата компетентност и други съвременни методики. Администрациите да могат да провеждат допълнително втори етап на провеждане на конкурси за специфичната компетентност на кандидатите. Конкурентно начало при назначаване на ръководна длъжност и въвеждане практиката на изслушванията. Тук искам да поздравя госпожа Кунева, която вече прилага тази практика. Третата посока, в която искаме да работим, е да осигурим прозрачност на назначенията за ръководни длъжности. Това означава както характеристиките на кандидатите, така и публикуване на предоставените от тях концепции, осигуряване публичност при тяхната защита и възможност за сверяване на амбициите и конкретните резултати и въвеждане на съвременни и по-обективни методи при вътрешен подбор и оценка. Споменавам това в отговор на Вашия въпрос, за да Ви кажа, че ако Вие наистина имате принципно отношение по този въпрос, ще Ви бъда благодарна тогава, когато стигнем до конкретни законодателни предложения в тази посока, да ги подкрепите, защото качеството на държавната администрация е един дълъг процес и по никакъв начин не трябва да съвпада с мандатите на едно или друго управление. Аз също имам цифри, След това, в отговор на двата въпроса, тъй като просрочихте с повече от 40 секунди. Два уточняващи въпроса – господин Стойнев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Бъчварова, предишното правителство внесе Закон за управление на публични дружества и там именно се въвежда конкурсното начало и дори за всеки един ръководен орган въведохме критериите на организация за икономическо сътрудничество и развитие, така че наистина може да се възползвате от него. Аз също съм на мнение, че наистина трябва да има конкурс. Госпожо Бъчварова, ако сега ще правим конкурси, при положение че вече всички кадри са назначени?!

това предприятие работи. Не само че работи, не само че има обществени поръчки, не само че за следващите три години няма да има проблем, но се наеха допълнително 400 човека работници. Вие премахнахте господин Манолов и господин Дойнов и наложихте господин Джапаров и господин Насков. Същото е и в НИТИ – Казанлък. Едно предприятие, което за една година увеличи печалбата си на 85 млн. лв.; намали задълженията на предприятието НИТИ – Казанлък, с 1,5 млн. лв. ръководители като инж. Даскалов и инж. Христакиев, безспорно с опит, Вие назначавате Юлиян Леков – бивш областен управител на София по време на служебното правителство и, забележете, колеги, Кънчо Папазов – президент на футболен отбор „Розова долина”, ¬ Казанлък.

и 2014 г. дружеството излезе на печалба през първото полугодие. Тези хора се сменят. Въпросът ми е следният: каква е причината за смяната на тези ръководители на дружества, които подобряват финансовите резултати на дружествата и създават повече работни места? Благодаря Ви. За отговор – вицепремиерът госпожа Бъчварова. Уважаеми господин Стойнев, сигурно си давате сметка, че в качеството ми на вицепремиер както по отношение на коалиционната политика, така и по отношение на административната реформа нямам преки права и задължения относно назначенията. Този въпрос може да отправите в тази конкретна форма към органа по назначения, за да получите най-точния отговор. Надявам се той да бъде даден. Това, което мога да допълня, е, че твърденията за някакви колосални уволнения, схеми и така нататък не се потвърждават от данните, с които разполагам към края на месец януари. От органите на власт и техните заместници в държавни изпълнителни агенции и структури, създадени със закон, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, новите назначения към края на месец януари са 18 от 126, тоест 14%. Всички от тях са кандидати, които имат степен магистър, защото имаше спекулации и по отношение на образователното ниво. В контекста на Вашата загриженост за кадровата политика и качеството на кадровия потенциал, аз мисля, че това е едно изключително ниско ниво и показва, че в рамките на първите три месеца ние сме заложили по-скоро на устойчивост, отколкото на политическа чистка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Вицепремиер, разбира се, че ще има несъответствие между Вашите и нашите данни, просто на Вас така Ви е по-удобно. Разполагам със списък от 570 политически уволнения и назначения за трите месеца, през които Вашето правителство е на власт. Дали знаете, или не знаете какво се случва по места и как се вихрят Вашите министри и Вашите депутати, това в крайна сметка си е Ваш проблем, защото отговорността за администрацията е на вицепремиера по кадровата политика и по коалиционното взаимодействие. Искате или не, Вие сте на върха на политическата метла и от върха на политическата метла трябва наистина да виждате какво се случва в администрацията. Жалко е, че не сте забелязали, че има министерства, които са изцяло феодално владение на определени партии – справка Министерство на икономиката, където се назначават футболисти, баничари и главно седесари. За справка и на господин Радан Кънев, който активно твърди, че Реформаторският блок няма нищо общо с кадровата политика, напротив, реформаторите преядоха с власт.

с 91% загубена работоспособност, която след като е спечелила конкурс, е уволнена от новата областна управителка Малина Николова в Деня

ГЕРБ. Апелирам към госпожа Бъчварова, апелирам към Вас да включите тази жена във Вашата лична квота, защото, освен всичко друго, управленците трябва да имат и сърце.

Добре, приемам становището, че нямам право. Ще се възползвам по друг начин да дам отговор. Уважението ми към парламента,

Вчера Народното събрание на Република България прие на първо гласуване Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование. Приетият Проект отвори пътя за комерсиализация на едно основно благо и конституционно право. Правото на българските деца на равен достъп и качествено образование, независимо от материалното положение на техните семейства. Този Закон поставя образованието не в полето на качеството, а в полето на печалбарството. Десницата не се съобрази с исканията на широки обществени слоеве и на професионалните среди за истинска дискусия върху проблемите на днешното образование в България. Внесе проект на закон, който няма нищо общо с интересите на българското общество, а обслужва конкретни корпоративни интереси и, още по-лошо, идеологически клишета. Проектът нарушава образователната традиция, създадена от времето на Възраждането до днес. Слага край на българското просветно дело в полза на частния интерес. Ние предложихме законопроект, който гарантира, че държавното финансиране е само за държавни и общински училища, като по този начин искаме да се сложи бариера пред тенденцията на задълбочаване на неравенството и несправедливостта в българското общество. Това не беше чуто, напротив – десницата, управляващите партии заложиха на обратното – те настояват неравенството в обществото да се пренесе между децата. Предлагаме: запазване на системата на народната просвета, в която са включени ресурсните и образователните центрове за деца като неизменна част от тази система. Общественото и частното начало имат своето място в образованието, но само в рамките и само като част на една обща система с ясна държавна образователна политика. Превръщането на образованието в реален и действителен приоритет, както беше подчертано многократно като основно достойнство на закона, става чрез увеличаване на бюджетните средства, а не чрез кухи законодателни пожелателни постановки. Ние сме за социализиращо образование, а не за надомно обучение отпреди епохата на Възраждането, което ни беше представено като модерна форма на образование от бъдещето. Ние сме за съчетаване на специализираното и общото образование и за задължително средно образование като стандарт за развитието на българската нация, а не за понижаване на образователното ниво на нацията, с което ще се надяваме да влезем в следващото столетие. Ние сме за образование, което гарантира професионални умения, което гарантира общообразователна подготовка и което гарантира възпитанието в национален и патриотичен дух, а не просто и само в глобалните европейски ценности. Ние искаме да има един учебник за всеки учебен предмет по една проста причина, че когато българските деца учеха по един учебник в учебен предмет, знаеха повече, отколкото знаят днес с безброй учебници. Съдържанието на учебниците не може да бъде предмет на свободна конкуренция, уважаеми колеги. Научната истина и националното самосъзнание не могат и никога няма да станат част от пазара. Предупреждаваме Народното събрание и политическите сили,

поеха огромна отговорност към бъдещето на България. Призоваваме народните представители от всички парламентарни партии да подкрепят предложенията за промени, които да отменят държавното финансиране за частните училища, да съхранят общественото начало в българското образование и да гарантират достъпа до качествено образование на всяко българско дете, както е записано в Конституцията – достатъчно поводи имаше за нейното нарушаване. Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Преминаваме към следващия въпрос. Той е към Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Илиан Тодоров относно ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти и лица, търсещи и получили закрила в Република България. Заповядайте, господин Тодоров. ИЛИАН ТОДОРОВ уважаема госпожо Заместник министър-председател, колеги! Във връзка с нарастването на опасността от увеличаване на миграционния натиск и рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на Република България на нелегални емигранти и лица, търсещи и получили закрила, моля да ми отговорите: Проучват ли се възможности за екстремно назначаване на служители на граждански и трудови договори за осигуряване и обслужването на центровете за настаняване? Разглеждат ли се варианти за евентуално привличане на пенсионирани служители на Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” и Министерството на вътрешните работи? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Тодоров. Госпожо Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Тодоров, искам да Ви дам още малко информация, за да може отговорът ми да бъде по-пълен – какво се случва в тази област, от толкова съществен интерес за всички ни. Ускорено е по-нататъшното изграждане на временното възпрепятстващо съоръжение по границата с Турция. С изменението на Закона за обществените поръчки за него тази процедура няма да се прилага. Предложено е изменение на Закона за МВР, с което съоръжението няма да има статут на строеж, затова изграждането му ще се ускори още повече. Второ, заедно с господин Калфин, министърът на вътрешните работи и моят екип изяснихме и сложихме ред в хаоса от стратегии относно държавната политика в областта на миграцията и интеграцията. Имаше три различни припокриващи се национални стратегии още от 2008 г. и една програма създадена от различни правителства, без обаче да има отчетност. Смятам, че е въпрос на добро управление да се справим с това. От 4-и този месец се създаде Единен национален съвет по миграция и интеграция. Ние сме съпредседатели отново с господин Калфин, защото такъв функциониращ единен орган досега не е имало, а в отделните стратегии се предвиждат различни съвети. това не помага за яснота на картината. В новия Съвет участват заместник-министри на всички министерства в съотношение към миграцията и интеграцията и представители на Службата за сигурност. Екипът, който водя, работи и по предложение за законодателни промени. Те целят Държавната агенция за бежанците да започне прилагане на успешен интеграционен модел за чужденци, които имат вече закрила. Уверени сме, че това е правилната политика и редовно ще Ви информираме за това. Усилията ни с вицепремиера Калфин са обединени, защото Министерството на труда и социалната политика е основният фактор, без който няма как да имаме успешна интеграция. Подготвяме и създаване на специализирана дирекция „Интеграция” в Агенцията за бежанците, която да осигури изпълнението на политиките. Конкретно бих искала наистина да видите общата картина, за да минем абсолютно конкретно на Вашия въпрос. Анализът действително към момента не изключва да се увеличи миграционният натиск. Към днешна дата обаче местата в центровете за бежанци са запълнени около 63%, тоест тя разполага с над 2000 свободни места. Най-големият досега пик на влизащи в страната чужденци, търсещи закрила, е от есента на 2013 г., овладян през пролетта на 2014 г. с увеличаване състава на Агенцията за бежанците на 303-ма души. В момента Агенцията обработва заявленията и провежда процедури за предоставяне закрила нормално и без забавяне и претоварване. В случай на влизане на голям брой бежанци в бъдеще е възможно командироване на служители от МВР в Държавната агенция за бежанците – такава практика има и досега. При необходимост могат да се ангажират допълнително служители, но нищо не налага, както Вие зададохте въпроса, за екстремно назначаване на нови служители. Към момента в Агенцията за бежанците има назначени бивши служители на различни ведомства, включително на МВР и МО. Няма конкретни планове за назначаване на пенсионирани служители на посочените във въпроса Ви, господин Тодоров, служби.

Госпожо Министър, господа народни представители! Всичко това, за което говорите, госпожо Кунева, струва на държавата ни 400 млн. лв. Цялата криза с бежанците беше изнесена от българските граждани, от чиито данъци излязоха 400 млн. лв. Това нямаше да се случи, ако се случи, ако на 19 април 2011 г. всички Вие бяхте послушали „Атака” – още тогава да се изгради защитно съоръжение по границата с Турция. Вие не ни послушахте! Това нямаше да се случи, ако в миналото Народно събрание ГЕРБ, БСП и ДПС бяха приели нашия Проект за решение за недопускане на емигранти от Близкия Изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република. Вие дружно го отхвърлихте. Тези 400 млн. лв. нямаше да бъдат похарчени от българската държава, ако пак в миналото Народно събрание – Четиридесет и второто, ГЕРБ, БСП и ДПС бяха приели предложението на „Атака” за Проект на решение за предприемане на мерки по отношение на нарушителите на държавната граница, както и изграждането на защитни съоръжения по протежението на границата с Република Турция. Нямаше да ги похарчим тези Тези 400 милиона нямаше да бъдат похарчени, ако ни бяхте послушали и бяхте приели нашия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците с мотиви към него, да ги експулсираме, да ги изгоним тези бежанци. Сега тези неща – за изгонването на бежанците, отново сме ги внесли в Народното събрание, обаче аз се чудя – съжалявам, че госпожа Цачева не е тук да отговори на въпроса – защо вече четири месеца този Законопроект седи в нейното чекмедже? Ние ще продължаваме да харчим стотици милиони за едни хора, които не знаем изобщо какво представляват – дали са терористи, дали са радикални ислямисти. Виждаме какво се случва в Харманли. Поради неизмеримата Ви арогантност, колеги, Вие допуснахте държавата ни да се превърне в един все още мини ислямски халифат, в който се разхождат необезпокоявани различни хора, част от които престъпници от сирийските затвори, терористи, радикални ислямисти, и харчим за тях пари.

госпожо Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика. Уважаеми господа и дами народни представители, бих искала да използвам правото за дуплика, за да Ви кажа няколко неща. Първо, че не трябва да се прави пропаганда от една световна трагедия, пред каквато в момента светът е изправен. Второ, че България е ангажирана, включително и през Народното събрание, с международни конвенции, които ни задължават да се държим хуманно и да изпълняваме нашите задължения. (Реплики от „Атака”.) Подчертавам, че всяка една конвенция от тези на ООН, през конвенциите Дъблин се гласуват тук, в това Народно събрание, и тогава, разбира се, може да изразите своето отношение и да решите на чия страна заставате. Последното изменение на Конвенция Дъблин 3 е точно за това, за така наречените „уязвими групи” – става въпрос за майки, за деца, а не за терористи. Искам да Ви кажа, че българските органи много внимателно следят ситуацията, включително и в бежанските центрове. Ние имаме нелегални емигранти и лица с отказан статут на бежанец и към тях се прилага Законът за чужденците, а не Законът за убежището и бежанците. Те са в компетентност на МВР и към момента няма усложнения в тази връзка. Криминогенната обстановка в страната не е нараснала вследствие на пребиваването у нас на бежанци. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Заместник министър-председател, за участието в

Господин Председателстващ, моля Ви да не позволявате от тази висока трибуна министри да си позволяват да заблуждават и манипулират цялото българско население. Когато говорим за международни конвенции, тези конвенции са за бежанци, не за нелегални емигранти. Нелегални емигранти са тези, които дойдоха в България, защото тези, които дойдоха от Афганистан, от Ирак, от Пакистан, те не са бежанци. От кого бягат те?

Преминаваме към следващия въпрос. Той е към министъра на финансите Владислав Горанов и е зададен от народния представител Георги Търновалийски относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд. Заповядайте, господин Търновалийски, да развиете въпроса.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е свързан с изплащането на така наречените „лихвоточки”. Уважаеми господин Министър, съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове Националният компенсационен жилищен фонд – чрез местни комисии, изплаща левови компенсации на гражданите, включени в окончателните и одобрени от общините списъци. Фондът разполага с делегиран бюджет, който се формира на принципа на бюджетната практика, тоест вземат се за база изплатените компенсации в предходната година и се планират средствата за следващата. По информация от граждани в приемната ми в Пловдив в момента процедурата по изплащане на компенсации е много бавна и след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона списъкът на гражданите с доказани жилищни нужди и право на компенсиране разшири своя обхват. Сега комисиите компенсират онези граждани, чиито документи са одобрени през март 2011 г., защото Фондът разполага със същия бюджет, какъвто е бил в предходната година. Справката от Пловдив показва, че общият брой на правоимащи е около 10 хиляди. Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е следният – предвиждате ли законодателна инициатива и планиране на повече средства в бюджет 2015 г. за фонд, предвид факта, че изоставането в разплащането към гражданите, имащи право на това, е вече няколко години?

Националният компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет е създаден да организира набирането, управлението и използването на имуществото по Фонда до изчерпване на правоимащите по смисъла на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Със Закона се определя изплащането на компенсации на гражданите, придобили жилища или започнали изграждането на такова. Основният източник на имуществото по Фонда е субсидията от държавния бюджет, която се одобрява с годишните закони за държавния бюджет и се изразходва за финансово компенсиране на жилищно-спестовни влогове чрез левова индексация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа. В настоящата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за период 2015 – 2017 г. е заложена фискална стратегия на правителството за елиминиране на бюджетните дисбаланси и възстановяване на бюджетната позиция чрез последователни стъпки за фискална консолидация. За бюджета за 2015 г. се конкретизират основните параметри за постигане на тази цел и представени в средносрочната прогноза. Изхождайки от тази позиция, средствата за левова компенсация на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове се запазват в на разходите от миналата година за разлика от други основни бюджетни разходи, като примерно разходите за персонал, тоест показвали сме специално отношение към този Фонд. През последните години, включително и с бюджета за 2015 г., за изплащане на левовата компенсация на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове се планират средства в размер на 11,1 млн. лв., като в края на 2014 г. за сметка на вътрешни икономии по бюджета на Министерството на финансите, а Фондът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на финансите, бяха изплатени компенсации в размер на 1,6 млн. лв., от които 500 хил. лв. за сметка на вътрешни икономии по бюджета на Министерството на финансите в края на 2014 г. Дължимите компенсации към 31 декември 2014 г. са в размер на 94,2 млн. лв. Срокът за упражняване правото по Закона – придобиване на жилищен имот, е 30 ноември 2016 г., а окончателният срок за финансово компенсиране на гражданите е 31 декември 2019 г. Към настоящия момент не предвиждаме законодателни инициативи за промяна на Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове и, разбира се, не предвиждаме актуализация на държавния бюджет. В рамките на одобрените разходи в бюджета на Министерството на финансите изплатените средства за компенсация на правоимащи граждани през последните три години са, както следва: 2012 г. – 14,2 млн. лв., компенсирани 2703 влога; 2014 г. – 11,6 млн. лв., компенсирани 1595 влога. Прав сте, че има забавяне. В момента Фондът изплаща суми по заявки и искания от местни комисии, постъпили през месец ноември 2010 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Търновалийски, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Министър, много ми се иска да кажа „Благодаря за отговора”,

Но тези 94 млн. лв. са само за тези, които към момента са одобрени, иначе правоимащите са далече повече. Сумата надхвърля 300 млн. лв. Ясно е, че не всички ще поискат компенсиране, но вероятността тази сума да стане по-голяма е реална. Поставям този въпрос заради тревогите на българските граждани, които с години чакат да получат тези средства, тъй като вече са закупили жилища. Една голяма част от тях са платили жилищата с кредити, банките ги притискат и е много вероятно голяма част от тях също да загубят тези жилища. Техните въпроси към мен в приемната, а по този начин и към Вас като управляващ, е защо не се заделят повече средства, след като могат да се поемат такива огромни заеми? Можем да отделяме милиарди, също така 1 милиард – за саниране на жилищата, една част от които са именно тези жилища и които хората ще загубят, и банките ще се разпореждат с тях. Моята молба към Вас е

Не мога да Ви опонирам, господин Търновалийски. Понеже споменахте възможностите на бюджета, тези права не са формирани през 2014 г. или през 2013 г. Сега бюджетът не е от позиция да преразпределя излишъци. Сега бюджетът прави усилия да влезе в рамките на Пакта за стабилност и растеж, така че да изпълняваме ангажиментите, поети към европейското семейство, на което принадлежим. Няма да Ви питам защо не заделихме през 2006, 2007, 2008 г. повече, когато разпределяхме по милиард и отгоре. Ще положим усилия и това е приоритет. Ако в хода на изпълнение бюджетът даде пространство за допълнителни разходи по бюджета на Фонда, ще го имам предвид като приоритет, най-малкото защото Фондът като

Сами разбирате, че просто някаква камерна пиеса провеждаме тук в момента. Излизат като актьори тук и си задават въпроси, би трябвало да се отговаря на българския парламент, а всъщност работим с капацитет една десета. Затова, господин Председател, използвам тази процедура, за да поискам почивка от името на Парламентарната група на „Атака”, в която моля всички представители в залата – обадете се на колегите си, повикайте ги тук. Знам, че сигурно е неприятно, вече са тръгнали към луксозните си имоти, курорти и така нататък. Но